Zahvaljujem profesore Atlagiću.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i 87. st.2 i 3. Poslovnika Narodne Skupštine, obaveštavam vas da će Narodna Skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da što pre donese odluke iz dnevnog reda današnje sednice.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Zahvaljujem se dr. Orliću. Uvažene kolege poslanici, građani Srbije, ja ću kao i moje kolege, prethodni govornici i prof. Atlagić i svi ostali, govoriti o bitnim stvarima svih naših odbora i odbora i delegacija, koje deluju na teritoriji celog sveta, gde je zadatak nas kao narodnih poslanika i predstavnika tih tela, jeste da u svakom mestu, trenutku, promovišemo i radimo u interesu građana Srbije, u interesu svih ovde koji živimo u Srbiji, i mi ćemo to raditi, a inače, do današnjeg dana, ima veliki pomak naše zemlje u svetu, pomak na bolje, pomak na to što je veoma dobro, gde je sve to započeo tadašnji premijer, a sada predsednik Srbije, gospodin Vučić, zajedno sa Vladom, gde imamo jaku opoziciju, i na istoku i zapadu, gde nas uvažava svaka zemlja u svetu, gde se u svakom trenutku pokazalo šta znači imati jake lidere i ljude koji promovišu i rade za Srbiju.To se sada vidi kada je najteža situacija, kada je pandemija vidi se koliko je naših sugrađana i ljudi koji žive u Srbiji, koliko su vakcinisani i kako je obezbeđena vakcina, na koji način a to sve znači da imamo veliku podršku u svetu.Ja sam kao član delegacije bio zajedno sa gospodinom Bečićem, veoma aktivan, to je Parlamentarna delegacija Crnomorske ekonomske saradnje, gde smo imali niz susreta i govorili o problemima koji su isti ili slični, što se tiče svih tih naših zemalja, u kojima sarađujemo.Inače sam i u delegaciji u grupi prijateljstva predstavnika sa Slovenijom, gde stvarno pokušavam sa svojim kolegama iz Slovenije, da neke stvari promenimo na bolje, zato što je Slovenija, jedan od bitnih zemalja koja nama pomaže i u upošljavanju ljudi i otvaranju radnih mesta, saradnja dveju vlada, saradnja našeg predsednika, što je istovetno saradnja i naše Grupe prijateljstva sa Slovenijom, gde su njihovi članovi delegacije iz Grupe 50, Srbija, bili kod nas, nisu bili kod njih, i gde zajedno radimo u interesu naših dveju da ćemo u narednom periodu tako nastaviti da radimo. Svi ovi naši ljudi koji će do današnjeg dana, o kojima se sada govori, biti izglasani, da budu članovi ovih delegacija i ovih tela i siguran sam da će se stvarno zalagati i boriti za interes naše zemlje Srbije, a sve zbog toga da bi svakom građaninu naše zemlje, bilo bolje, pa da li on živi u Svrljigu, Beloj Palanci, da li živi u Raškoj, Prijepolju, u Subotici, Beogradu, treba biti dobro, a sada je najbitnije da svi naši građani koji nisu vakcinisani, da se vakcinišu, od ove pandemije, od Kovida.Još jednom ću pozvati sve svoje prijatelje, sve ljude koji žive na selu i sve građane Srbije, da se odazovu vakcinaciji i da se vakcinišu, jer to je jedini lek i spas od ove pandemije i od Korone.Još jednom, uvažene kolege poslanici, poštovani potpredsedniče Skupštine, ja ću kao narodni poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke, koji je izabran sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, glasati za predlog kandidata za delegacije, jer misle da je to potrebno i da nastavimo ovim tempom da radimo u interes naše zemlje Srbije, da budemo prepoznatljivi, jer smo mi sada ovde lider na Balkanu,

iako su današnje tačke dnevnog reda, možemo posmatrati kao proceduralne i formalne, čija se sadržina ne dovodi u pitanje, a odnose se na izmene članova u stalnim parlamentarnim delegacijama i skupštinskim odborima.Ovo je odlična prilika da danas u Skupštini Republike Srbije govorimo i o parlamentarnoj dimenziji spoljne politike, koja je i te kako bitna i kroz čiji rad se doprinosi ključnim spoljnopolitičkim ciljevima naše države, pre svega, očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje, zatim pregovaračkom procesu sa EU do sticanja punopravnog članstva, ali i očuvanju i nastavku i unapređenju dobrosusedskih odnosa, kao i čvršćem ekonomskom povezivanju sa najrazvijenijim i najznačajnijim zemljama sveta.Prema našem najvišem pravnom aktu, Ustavu Republike Srbije, nadležnost u oblasti spoljne politike podeljena je na, kao što znamo, između bicefalne egzekutive, odnosno između predsednika Republike i Vlade sa jedne strane i zakonodavnog organa, odnosno Narodne skupštine sa druge strane.Narodna skupština ima sve važniju ulogu u kreiranju i sprovođenju spoljne politike naše zemlje, ratifikuje međunarodne sporazume, kontroliše rad Vlade u oblasti spoljne politike i ostvaruje međunarodnu saradnju.U pogledu parlamentarne diplomatije i koordinacije aktivnosti Skupštine, posebnu važnu ulogu ima Odbor za spoljne poslove, čiji je predsednik u prošlom, a i u ovom sazivu član poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, prof. dr Žarko Obradović.Ovaj Odbor razmatra akte i druga pitanja iz spoljne politike, kao i pitanja koja se tiču međunarodnih odnosa sa drugim državama, institucijama i organizacijama.Ukoliko posmatramo parlamentarnu diplomatiju kroz istoriju, njen značaj posebno kreće od kraja 19. veka, odnosno posebno važan korak u ovom procesu predstavlja stvaranje prve međunarodne parlamentarne organizacije, jer to je Interparlamentarna unija koja je formirana 1889. godine.Srbija postaje član ove parlamentarne organizacije samo dve godine kasnije, a to je 1891. godine. U ovoj Interparlamentarnoj uniji vodi se dijalog o miru i saradnji među narodima, neguje se i unapređuje koncept predstavničke predstavničke demokratije, ali takođe razmatrajući sva ona pitanja koja su važna za u međunarodne odnose i spoljne političke odnose.Kao što sam rekla, imajući u vidu da parlamentarna diplomatija sve više dobija na značaju u međunarodnim odnosima, ali da uloga parlamenta u spoljnoj politici naše države takođe dobija na značaju, važna je zastupljenost Srbije i interesa Srbije u stalnim parlamentarnim delegacijama, gde imamo priliku da razmenjujemo i ideje, i stavove, i predloge, ali takođe i iskustva sa parlamentima svih onih zemalja koji imaju parlamentarne predstavnike u ovakvim telima.Jedna od tih delegacija jeste i stalna delegacija u Parlamentarnoj skupštini NATO, čije ćemo članove i danas izmeniti ovde ovom tačkom dnevnog reda.Ono što je posebno važno jeste da je za međunarodnu saradnju naše zemlje bitan i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.Ovaj Odbor osnovan je sa ciljem da razmatra sva bitna pitanja koja se tiču Evrope i Srbije, odnosno posebno politička i ekonomska pitanja u procesu evropskih integracija naše zemlje.Kada je u pitanju multilateralna diplomatija, posebno je važno da napomenemo veliki uspeh naše države 2019. godine, kada je Narodna skupština Republike Srbije bila domaćin 141. zasedanja Interparlamentarne unije.Tada je Beograd bio centar sveta kada je u pitanju međuparlamentarna saradnja, jer je tom prilikom prisustvovalo čak preko 150 delegacija i celog sveta, imajući u vidu da je značajan podatak koji predstavlja da je bilo prisutno čak 80 predsednika parlamenata iz zemalja širom sveta.Ono što je posebno važno jeste da je na ovom zasedanju, 141 zasedanju Interparlamentarne unije usvojena i Beogradska deklaracija kojom su poslanici potvrdili posvećenost miru i međunarodnom pravu, ali da će se parlamenti pridržavati načela iz Povelje UN i principa vladavine prava.Međutim, pogrešno bi bilo reći da se parlamentarna diplomatija odnosi samo na prisustvo i na učešće na ovakvim događajima, koji bez sumnje i jesu prilika da se ostvare i bilateralni sastanci.Konkretno sastanci.Konkretno na malopre pomenutom zasedanju Interparlamentarne unije u Beogradu bilo je realizovano preko 300 bilateralnih susreta. Ovi bilateralni susreti i dogovori važni su zato što ističu značaj parlamenta kao institucije koja sve više postaje važan akter u spoljnopolitičkim i međunarodnim odnosima.Što se tiče poslaničkih grupa prijateljstva koje smatram da su izuzetno važne, one doprinose ostvarivanju interesa i prioriteta u ukupnim bilateralnim odnosima, a uloga srpske diplomatije koja je posebno došla do izražaja tokom prethodnih godina kada je 18 država članica UN povuklo, odnosno promenilo svoj stav o Kosovu i odlučilo da povuče ranije dato priznanje.Nastavak te diplomatske aktivnosti vidimo i u odluci predsednika Narodne skupštine, Ivice Dačića, da se formiraju grupe prijateljstava sa ovim zemljama koje su povukle priznanje, tzv. samoproglašene države kosovo i na taj način iskažemo zahvalnost i poštovanje ovim državama koje su nam dale podršku u očuvanju i ispunjenju glavnog spoljnopolitičkog cilja naše države, a to je očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše države.Parlamentarni odnosi su podignuti na viši nivo kada su u pitanju i tradicionalno bliske i prijateljske zemlje. Pre svega, tu mislim na Kinu i Rusiju. Važno je pomenuti Komisiju za saradnju Narodne skupštine Republike Srbije i Državne Dume Ruske Federacija, kao i Memorandum o razumevanju između Narodne skupštine i Svekineskog narodnog kongresa, ali i protokol koji je tada potpisan o uspostavljanju Komisije.Ovakve aktivnosti diplomatski otvaraju prostor za unapređenje saradnje između radnih tela i poslaničkih grupa prijateljstava našeg parlamenta i parlamenta ove dve nama značajne države, prijateljske, Kine i Rusije, sa kojima negujemo tradicionalne dobre bilateralne odnose.Ono što bih na kraju zaključila jeste da rezultati odgovorne i ozbiljne politike, imamo posebno priliku da vidimo u ovim vremenima kada je svetska svetska zdravstvena kriza u pitanju i kada smo zahvaljujući uspešno diplomatskim aktivnostima rukovodstva naše države, ali i učvršćivanju veza sa tradicionalno prijateljskim zemljama imali priliku da obezbedimo sve što je neophodno da bismo se uspešno izborili i nastavili da se borimo protiv korona virusa.Zbog toga poslanička grupa Socijalističke partije Srbije smatra da je izuzetno značajno i da i mi narodni poslanici kroz učešće u stalnim parlamentarnim delegacijama damo svoj doprinos da bi naša zemlja imala bolju poziciju i bolji ugled, kako u regionalnim, tako i u međunarodnim tokovima i odnosima.Mi ćemo danas podržati sve ove predloge odluka.Zahvaljujem.

nekoliko konstatacija vezano za ovu tačku dnevnog reda koja je tradicionalna tačka u svakom sazivu parlamenta Republike Srbije. Naravno, važna je uloga svih delegacija i sastava delegacija, delegacija, ali da se ne bi ponavljao sa svojim kolegama, da ne bi ovde uzimali suviše vremena, želeo bih nekoliko stvari da istaknem.Ono što je možda najvažnije istaknuti u ovom periodu, s obzirom da i rad samih delegacija je je sada u nekim vanrednim okolnostima zbog ukupnih okolnosti vezanih za pandemiju korona, pa tako su i same aktivnosti se svele na minimum, ono što je moguće u ovakvim okolnostima. Jasno je i da nema putovanja i svega ostalog, da građani Republike Srbije ne bi bili zabrinuti. Niko u ovom periodu niti troši bilo kakav novac, niti ima bilo kakvih putovanja ili bilo čega drugog. je puno takvih vesti, nažalost, izlazilo u određenim medijima, da je svrha svega toga upravo ono što ne bi nikada trebalo da bude svrha, ali nisam se javio da govorim zbog toga, već da kažem da u ovom periodu pandemije pandemije koronavirusa Srbija nije u smislu njene uloge, koja je i te kako važna, a pre svega ovim regionalnim inicijativama, regionalnim delegacijama, u svemu tome bila mirna, već mogu da kažem da je ovaj period upravo iskoristila na najbolji moguć način i dala najbolje moguće rezultate u kontekstu priče ne samo smirivanja situacije u regionu, koja je i te kako uvek napeta i uvek se podgrejava sa različitih strana, podstiče se situacija koja se tiče međunacionalnih sukoba i svega ostalog, glas koji dolazi iz Beograda, glas koji je dolazi od predsednika Aleksandra Vučića, od Vlade Republike Srbije, iza ovog parlamenta je bio glas pomirenja, regionalne saradnje, regionalnih inicijativa, ali, ono što je najvažnije, i pomoći u ovim najtežim situacijama.Ne bih previše da uzimam vremena, ali Srbija upravo takvom diplomatskom aktivnošću, takvom inicijativom je bila lek na ljutu ranu koja se desila svim narodima na prostoru regiona.Upravo iz tog razloga hoću da istaknem i određene stvari koje su i te kako važne bile u proteklom vremenskom periodu, iako i tih diplomatskih aktivnosti, bilo da su one bile na nivou Vlade ili na nivou parlamentarne diplomatije ili na nivou diplomatskih aktivnosti koje je imao sam predsednik Republike, bile na najvišem mogućem nivou u odnosu na period u kojem se nalazimo.Ja bih istakao samo nekolicinu onih koji su jako važni bili i posebno bih istakao zvaničnu posetu predsednika Republike Srbije Bosni i Hercegovini u Sarajevu, kada je predsednik Republike Srbije prvo dozu donirao vakcine u Sarajevu. To su bile prve vakcine. Bilo je tamo raznih komentara posle toga, ali, u svakom slučaju, građani Bosne i Hercegovine, pogotovo građani Sarajeva, su dočekali to na onaj način kako i treba. S druge strane, kao što vidite, Srbija je nastavila da pomaže i u ovom periodu posle toga.Ono toga.Ono na što bih se posebno osvrnuo tokom te posete su i same najave koje je predsednik Republike Srbije najavio u Sarajevu, pokrenuo određenu inicijativu sa članovima predsedništva Bosne i Hercegovine, o tome razgovarao i najavio, praktično, nešto što do sada nismo imali, a što je i te kako važno, a to je da imamo jedan veliki samit ekonomski, privredni Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.Pored toga što imamo najbolju moguću robnu razmenu i sve ostalo i koja stalno raste i ona je u obostranoj koristi, možda u ovom momentu izgleda da Srbija ima malo više pogodnosti svemu tome, ali to je i te kako važno za privrednike iz cele Bosne i Hercegovine. Jedinstven i zajednički nastup, jedinstveni i zajednički projekti koji nemaju veze samo sa ovim zajedničkim infrastrukturnim projektima, već i sa svim ostalim ukazuju da je to upravo budućnost, a ono što je najvažnije od svega toga da su takve inicijative došle iz Beograda.Prema tome, to je potpuno inkompatibilno sa svim onim što smo mi čitali o različitim izveštajima, koji nažalost dolaze iz Brisela, jer poruke koje se ne upućuju samo iz Beograda nisu deklarativne prirode, već su inicijative koje su konkretne, gde druge narode, druge države u regionu pozivamo za jedan zajednički nastup.Taj nastup ide u tom pravcu, možda možda je budućnost, a ja iskreno verujem da to nije daleka budućnost i da to vreme i te kako dolazi, jer to je naša diplomatija i naša zvanična politika Republike Srbije, a to je da kompletan ovaj region koji je ostao van EU, koji i deklarativno i stvarno pregovara sa ne samo

nisu modeli koji su novost u sadašnjim članicama EU. Ja ću uvek kao paralelu da ponudim tzv. višegradsku grupu četiri zemlje koje su pregovarale zajedno - Mađarsku, Poljsku, Češku i Slovačku prema EU, koje se dan danas drže kao jedan zajednički korpus u EU, koje su i te kako važan faktor u odlučivanju i svemu ostalom. Takođe, za predstavnike svih država Zapadnog Balkana na bazi inicijative koju Aleksandar Vučić svaki put istakne, čekamo susede i pružamo im ruku, dajemo podršku kada je najteže, mi kažemo idemo zajedno, idemo jednim glasom, idemo da pokušamo da stvari koje su u proteklom vremenskom periodu nas opterećivali, da ostavimo u prošlosti, da ih ne zaboravimo, ali da se okrenemo novim novim vrednostima, da se naši narodi, naši privrednici, naše poslovne inicijative povezuju, da imamo zajednički i tržišni nastup. S druge strane, kao jedno mnogo veće tržište, odnosno naša pojedinačna tržišta da budemo respektabilan faktor i da se pripremimo u kontekstu priče pregovora sa EU kao jednu test fazu da znamo da možemo odigrati tu jednu višu, značajniju utakmicu koja nas u budućnosti očekuje.Iskreno verujem da smo mi u prvoj deceniji vladavine i da će nam trebati sigurno dve, tri decenije da završimo sve ovo što trebamo, ali na kraju tog puta verujem da Srbija ne samo kao što je ona to do sada igrala ulogu lidera u svemu, pa i lider u ovom pogledu koji se tiče onog što je najvažnije, da budemo i lideri u tim porukama koje podrazumevaju da uvek apelujemo na smirivanje situacije, da uvek apelujemo na saradnju i, kao što vidite, evo, i ovih dana kada smo dobili kroz medije i kroz druge neke informacije određene poruke i inicijative koje dolaze od jedne članice, u ovom slučaju reč je o Sloveniji, kako bi trebalo da izgledaju granice na Zapadnom Balkanu, niko iz Srbije se nije upecao na tu vrstu priče.Mi poštujemo teritorijalni integritet svih država u regionu, ne uplićemo se u te vrste priče, ali ne treba zanemariti činjenicu da je od najviših zvaničnika Republike Slovenije došla takva inicijativa. Sada vidimo da su i neki dokumenti poluzvanični ili nezvanični otišli prema tome i na određeni način, ako bi govorio o svemu tome, moram da istaknem da Slovenija nije bilo koja država, Slovenija je neko ko će 1. jula da predsedava EU. Važne su te poruke da ih mi pratimo, ali te poruke nisu došle iz Beograda. Niko nije reagovao iz Beograda. Čak, suprotno, iz Beograda smo dobili poruke koje idu u pravcu regionalne ne samo stabilnosti, već saradnje.Ovaj poziv na veliki samit u Beograd i na kontekst koji se tiče same priče „Mini Šengena“, Carinske unije sutra, nisu tako više daleka budućnosti i svi sada u regionu shvataju da je to budućnost i ta budućnost će, po meni, jako brzo doći i verujem da će Srbija u tom pogledu uraditi ono što je najvažnije, a to je da uvek bude neko ko će te inicijative pokretati, a s druge strane slati poruke mira, stabilnosti i saradnje. U to ime, živela Srbija i hvala Hvala, gospodine Šukalo.Reč ima Uglješa Mrdić. Zahvaljujem, gospodine potpredsedniče Orliću.Uvažene kolege narodni poslanice, uvaženi građani Republike Srbije, naravno da podržavam sve ove predloge za sastave delegacija skupštinskih odbora. Smatram da su dobri. To je samo potvrda da mi ovde vodimo računa i o važnosti i o značaju svih tih delegacija i svih odbora, jer činimo sve što je do nas da parlament Srbije sa svim svojim odborima i delegacijama bude ono što jeste, jedna od najvažnijih institucija u našoj državi.Na državi.Na početku svog izlaganja moram da kažem da je pre deset godina tiho otišao veliki čovek, naš saborac i prijatelj, jedan od osnivača Srpske napredne stranke, veliki Brana Crnćević, majstor pisane reči, borac za bolju Srbiju i svedok jedne epohe. S tim u vezi, izdvojiću deo današnje izjave o Brani Crnčeviću predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, koji je rekao: „A ja sam posebno ponosan zato što smo bili saborci, zato što sam imao čast da ga slušam i da od njega učim, da se sa njim posavetujem. Verujem da bi danas svim ovim malodušnicima rekao – sklonite se, dolazi budućnost“.Dragi građani Srbije, uvaženi dragi narodni poslanici, moje drage kolege, budućnost ta za koju se borimo, budućnost za našu decu, budućnost za našu Srbiju je upravo ona budućnost i onaj put koji predvodi Aleksandar Vučić, koji je umeo i da se posavetuje i sa Branom Crnčevićem i svim dragim ljudima i uglednima i koji nisu više sa nama i koji su tu sa nama, jer upravo i naš predsednik Aleksandar Vučić voli da posluša savet, sugestiju ne bi li napravio nešto drugo, nešto novo, nešto što može da ulepša i poboljša život svih građana Srbije.To samo govori koliko je naš predsednik odgovoran i mi kao narodni poslanici moramo prvenstveno da budemo i odgovorni i lojalni našoj državi i da radimo ono što treba da radimo u skladu sa Ustavom i zakonom.Kada smo kod rada odbora i kad smo kod rada delegacija, kao član dva skupštinska odbora: Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, znam koliko ta dva odbora rade i koliko je dosta i dokumenata i sporazuma i zakona prošlo kroz naše ruke, kako kroz naše ruke tako i kroz ruke i mojih dragih kolega koji su u drugim odborima.Kad smo kod odbrane i unutrašnjih poslov,a moram samo da istaknem koliko je urađeno u sektoru samoodbrane od 2012. godine do danas. Podsećam vas 2012. godine Aleksandar Vučić tada, kao prvi potpredsednik Vlade Srbije, je postao i ministar odbrane. On je u Ministarstvu odbrane, u Vojsci Srbije, uopšte u vojnom i odbrambenom sektoru zadesio jedan haos koji su pravili svi oni DOS-ovi ministri i svi oni DOS-ovi načelnici Generalštaba koji su radili sve, samo nisu radili u interesu građana Srbije.Imali smo 2012. godine razorenu vojsku. Strašnu situaciju, što se tiče sektora odbrane. Imali smo period 2003. godine, kada je Boris Tadić bio ministar odbrane, kada su se topili tenkovi u Smederevu a posle zahvaljujući reformama i promenama koje je pokrenuo pokrenuo tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vučić, mi danas imamo ozbiljno jaku vojsku. Mi danas imamo ozbiljne rezultate što se tiče ulaganja u Sektor odbrane i bezbednosti.Želim da podvučem da se Srbija ne priprema ni za kakav rat. Srbija čuva svoju teritoriju, sve građane bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost. Čuva svaki pedalj naše drage otadžbine Srbije. Sva ova ulaganja u vojsku od 2012. do današnjeg dana i što se tiče PVO sistema, i što se tiče novih tenkova i raznih, da sada ne nabrajam, pancira i kupovina aviona i povećanja plate našim pripadnicima vojske i što se tiče i druge opreme koja je nabavljena, to samo govori da je Srbija ozbiljna država koja ulaže u svoju odbranu.Srbija ne ulaže u pripremu rata, ne. Srbija ulaže u mir. Srbija je garant mira na Balkanu. Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem je garant mira u jugoistočnoj Evropi. Zato Srbija ulaže u Vojsku. Zato Srbija ulaže u sistem bezbednosti i odbrane. Zato što želimo da imamo jaku vojsku, zadovoljnu vojsku sa konkretnim ulaganjima i korektnim platama. Zato što je nama na prvom mestu mir i stabilnost, nikako ne rat.Vidite, prethodnih godina Srbija, a naročito u sadašnjem periodu, gradi mostove. Nekadašnji neprijatelji Srbije, tokom dešavanja devedesetih i nekih drugih godina, nisu više neprijatelji Srbije. Sada Srbija pruža svima ruku pomirenja, prijateljstva. Ako nam je neko nekada bio neprijatelj, on je nama danas partner zato što Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem gradi odnose i u regionu i u Evropi.Održavamo redovno vojne vežbe, da ne govorimo o intenzitetu vojnih vežbi u periodu pre korone a i u sadašnjem periodu. Održavaju se zajedničke vojne pokazne vežbe i sa članicama NATO pakta i sa članicama ODKB i sa pripadnicima i američke i ruske vojske i sa pripadnicima vojske zemalja Evropske unije i sa našim dragim prijateljima iz Kine.Srbija kao garant mira na Balkanu gradi mostove i sa zapadom i sa istokom. Srbija ide sigurnim putem, što se tiče evropskih integracija ka Evropskoj uniji, ali Srbija istovremeno održava i prijateljske odnose i sa zemljama arapskog sveta i Kinom, i Rusijom i Amerikom i zemljama koje su i članice i nisu članice EU. To pokazuju To pokazuju i sve ove zajedničke i vojne vežbe i svi ovi sporazumi.Jedan od primera, što je posebno izdvojio moj dragi kolega Adam Šukalo, je što se tiče vakcinacije. Videli ste kako je Srbija sjajno odreagovala i pružila ruku i Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj i svakoj zemlji u okruženju i Albaniji. Sve što možemo da pomognemo, što se tiče vakcinacije, kao kad je bila situacija prošle godine sa respiratorima, mi kao država Srbija smo na raspolaganju.Zato uporno ponavljam – zato što je Srbija lider jugoistočne Evrope, garant mira i stabilnosti, ali Srbija to može da bude samo ako je predvođena Aleksandrom Vučićem koji vodi jednu mirnu, odgovornu, prijateljsku politiku, politiku pomoći i građanima Srbije i našim komšijama, politiku pružanja ruke, politiku stvaranja novih prijateljstava i partnera, politiku da nemamo ni jednog neprijatelja u svetu, samo novi prijatelji i novi partneri. To je politika mira. To je politika budućnosti. To je politika za naredni period i tako će i biti.Onda potpuno da bude nejasno građanima Srbije i našim prijateljima iz celog sveta, pa da li neko može da bude normalan u Srbiji, da se bavi politikom, da kritikuje takvu politiku, takvu politiku mira, stabilnosti, jačanja i ekonomije i zdravstvenog i vojnog i odbrambenog i prosvetnog sistema, politiku građenja novih puteva, ulaganja u infrastrukturu, građevinu i saobraćaj? Takvu politiku mogu samo da napadaju oni ljudi poput Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Dragana Šolaka, Vuka Jeremića i Marinike Tepić.Svi Tepić.Svi ovi napadi od strane Marinike Tepić i ovih njenih nabrojanih šefova sada u ovom trenutku, pa znate li zbog čega su oni sada aktuelni, dragi građani Srbije? Srbije? Zato što žele da skrenu pažnju javnosti sa Đilasovih lopovskih malverzacija i sa Đilasovih pedeset i nešto računa u 17 država. Žele da mediji ne govore o tome i javnost. Dakle, sada kada su istrage u toku, kada ne samo cela Srbija, ne samo ceo Balkan, nego ceo svet zna ko su i šta rade protivnici Aleksandra Vučića u Srbiji, to su oni ljudi kojima je finansijski interes na prvom mestu, ne zdravlje građana Srbije, ne državni i nacionalni interes, ne da se pomogne i građanima i komšijama, ne da se pružaju ruke pomirenja, nego da se pružaju ruke u kofere para, da se platnim karticama uzimaju milioni, da se tim istim rukama Dragana Đilasa i njegovih saradnika prikriju sve malverzacije, da se sakrije sav novac koji je pokrao od građana Srbije tokom DOS-ove

jasno vide i sada jasno znaju da Srbija ima samo jednu politiku, a to je odgovorna politika Aleksandra Vučića, a ona druga politika, to je politika tajkuna Dragana Đilasa kome je cilj, i njemu i njegovim saradnicima, da otme od građana, ne nove milione, nego nove desetine i stotine miliona evra.Eto, dragi moji građani, znaju, ne samo vi koji živite u Srbiji, nego to sada zna i EU i ceo svet i, naravno, da oni koji žele dobro Srbiji će uvek podržati politiku Aleksandra Vučića, jer Aleksandar Vučić uvek u ovim trenucima, pored svega nabrojanog, vodi našu Srbiju u sigurnu budućnost, u budućnost koja će nam omogućiti i nova radna mesta i nova ulaganja i što se tiče pomenutog sistema bezbednosti i odbrane i, naravno, zdravstva i što se tiče socijalne politike, povećanja plata i penzija, ulaganje u infrastrukturu, ulaganje u dobre odnose sa našim komšijama, ulaganje u sve ono što nam može doneti dobro, a može nam doneti dobro samo ova odgovorna politika predvođena

Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću malo o odborima i s obzirom da vodim Odbor za privredu, šumarstvo i vodoprivredu nekoliko rečenica ili nekoliko minuta potrošiti na taj odbor koji je po meni i po onima i po onima koji su članovi tog odbora i vredno rade najvažniji odbor u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Zašto kažem da je to najvažniji odbor?

evropsku, nisam rekao ropsku, nego evropsku.Dakle, kao predsednik Narodne seljačke stranke još 1990. godine kao programski cilj u program moje stranke uvrstili smo

se opredelila za EU, a budžet EU u 45% slučajeva ide u poljoprivredu i ruralni razvoj. Zato mi u Odboru za poljoprivredu smatramo da je u Narodnoj skupštini jedan od najvažnijih odbora, a mi tvrdimo i najvažniji, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu koji je uzgred, da kažem, nadležnim i za prehrambenu industriju.Samo ću vas podsetiti na podatak da od 45% budžeta EU koji se izdvaja za zajedničku evropsku poljoprivrednu politiku 365 miliona na sedam godina, oko 52, 53 miliona godišnja EU izdvaja za poljoprivredu, što na 104 miliona hektara obradive površine iznosi negde oko 500 evra, ako uzmemo hektar kao jedinicu po kojoj ćemo računati ono što poljoprivrede zemalja EU dobiju.U ovom trenutku u Srbiji na 3,5 miliona hektara podrška, iako je veća u odnosu na 2012. godinu gotovo tri puta, je ipak samo 100 do 120 evra po hektaru, što znači da je četiri do pet puta manja nego što podršku uživaju poljoprivrednici u

milijardi i 76 miliona je dobila za poljoprivredu Češka u razdoblju od 15 godina.Dame i gospodo narodni poslanici, Hrvatska ima milion 164 hiljade Hrvatska dobija, da budem precizan, 778 miliona 441 hiljadu evra podsticaja ili 600 evra ako uzmemo hektar kao jedinicu za merenje za deobu sredstava koje dobija iz budžeta EU ili 600 evra više po hektaru više nego što to dobijaju srpski seljaci.Recimo, seljaci.Recimo, ako su žuti skakavci pojeli 10 godina vođenja svoje politike, ukoliko kasnimo zbog žutih skakavaca 10 godina, mi smo na takav način oštetili srpsku poljoprivredu za 12 milijardi

a za poljoprivredu dobije 785 miliona evra direktnih plaćanja i 359 miliona evra za ruralni razvoj i zaštitu životne sredine u poljoprivredi. Ukupno Bugarska dobije na godišnjem nivou milijardu 144 miliona evra,

evra.Znači, bugarski poljoprivrednici kojih registrovanih ima svega 70.000 prosečno dobiju od EU 11.000 evra. Naši poljoprivrednici kojih ima 350.000 u Registru poljoprivrednih gazdinstava prosečno dobiju 1.000 evra. Dakle, bugarski poljoprivrednik, bugarsko poljoprivredno gazdinstvo prosečno dobije 10.000 evra više godišnje nego što to dobije poljoprivrednik u Srbiji.Od ovih izgubljenih 11 milijardi koje su pojeli žuti skakavci zato što se nisu približili dovoljno EU, što kasnimo 10 godina, srpski poljoprivrednici su izgubili 11 milijardi evra ili, da to prevedem u traktore - 600.000 traktora srednje snage su izgubili srpski poljoprivrednici u roku od 10 godina koliko, po meni, objektivno kasnimo zbog divljih pljačkaških, predatorskih privatizacija u vremenu od 12 godina, kada se nije vodilo računa o tome da se dostigne proklamovani cilj, odnosno da jednoga dana uđemo u EU, nego se samo o tome pričalo i pljačkala zemlja.Nadalje, da kažem da u ovom trenutku koristimo IPARD sredstva, ali nedovoljno. Nama je, a svakako članovi odbora znaju, odobreno da u petogodišnjem periodu iskoristimo 175 miliona evra iz IPARD sredstava, a to su sredstva koja treba da nas pripreme, našu poljoprivredu, da uđemo nešto spremniji, sa poljoprivrednom politikom, odnosno da budemo prilagođeni zajedničkoj evropskoj poljoprivrednoj politici. Od EU treba da dobijemo 175 miliona nepovratnih sredstava, ali po zahtevima.

što znači da ukoliko neko želi da nam da 175 miliona evra, ukoliko ne iskoristimo to znači da će ostatak sredstava, a bojim se da će to biti najmanje 20%, 30% tog novca, tog novca, da će biti zadržano u EU jer oni nama ne mogu dati ono što mi kroz zahteve ne budemo potraživali.Iza IPARD-a

verovatno sledeće godine već početi podnositi zahtevi za tu meru, ali se bojim, pošto nismo iskoristili sve mere iz IPARD-a 2, da ni u IPARD-u 3 naši poljoprivrednici neće iskoristiti sva ta sredstva.Meni nije baš najjasnije zašto po pitanju nacionalnih zahteva, nacionalnih mera mi ne iskoristimo svih 350 miliona godišnjih mera mera podsticaja koje daje država Srbija, a ono što nas časti EU, a to je negde oko 40 miliona na godišnjem nivou, kroz mere IPARD-a, mi nećemo povući, iako su ta sredstva bespovratna, iako su to sredstava evropskih a ne poreskih obveznika u Republici Srbiji.Dame a to je cilj moje stranke, verujem da taj cilj delimo svi, da se u poljoprivredu godišnje, u srpsku poljoprivredu godišnje ubacuje preko milijardu evra, što po površini i po broju poljoprivrednika u Republici Srbiji nama sledi onog trenutka kada se spremimo i uđemo u EU.Kašnjenje svake godine ulaska u EU srpsku poljoprivredu košta 1,1 do 1,2 milijarde evra i da to prevedem – u srpskom budžetu je 9% srpskog budžeta, a u ovom trenutku se za srpsku poljoprivredu iz nacionalnih mera izdvaja manje od 5%.Subvencije nisu samo razlog zbog čega ovo govorim, da subvencijama samo poljoprivredni proizvođači dobijaju više novca, subvencije utiču i na prehrambenu industriju, utiču i na stratešku sigurnost od mogućih vojnih i ekonomskih pritisaka i garantuju prehrambenu sigurnosti i konkurentnost naše poljoprivrede i prehrambene industrije u državi.Dakle, državi.Dakle, ukoliko podsticaji budu veći, naša prehrambena industrija će imati sirovinu koja će biti znatno jeftinija, jer kod podsticaja u evropskim vrednostima vi dobijate jeftiniji poljoprivredni i prehrambeni proizvod, odnosno, prehrambena industrija dobija jeftinu sirovinu i može da bude konkurentnija na našem tržištu, okolnim tržištima, pa i na tržištu EU. Jedan sam od onih koji se zalažu da naši srpski poljoprivrednici ostvare milijardu evra podsticaja na godišnjem nivou, jer će to osnažiti poljoprivredna gazdinstva, i da vam kažem da mere evropske poljoprivredne politike ne prouzrokuje samo novac u seljačkim džepovima, već se deo novca odvaja i za ruralni razvoj, i time se utiče na demografiju. Ukoliko podižete prehrambenu industriju, ukoliko podižete ruralni turizam, recimo na selu, ukoliko koristite mere ruralnog razvoja, onda vam to garantuje da postojeće stanovništvo bude malo ravnomernije raspoređeno u Srbiji i to daje neku demografsku meru u Republici Srbiji, posebno u krajevima koji su demografski veoma ugroženi, a radi se o pograničnim područjima i područjima u zoni prema našoj južnoj pokrajini, jer većina naseljenih mesta ispod 100 stanovnika, kad stavite na geografsku kartu se nalazi uzduž naših graničnih područja i uzduž te administrativne linije, za koju mislim da će jednog dana nestati.Evropska unija garantuje nešto što mi Srbi treba da prepoznamo. Kao što znate većina zemalja koje su ušle u EU sa nekadašnje bivše SFRJ, a radi se o Hrvatskoj i Sloveniji, oni su ta većina koja je ušla, dakle, nije za to da Srbija uđe, a čak i BiH, koliko vidim, bi se nameračila i Crna Gora, da one uđu, a da Srbija ne uđe. Mislim da je to razlog da spreče Srbe da ponovo žive u jednoj državnoj, složenoj, ali u jednoj zajednici država i da opet posle Jugoslavije, svi Srbiji budu na određen način i pod jednom kapom.

pogodilo naše poljoprivrednike, a na određen način bi sprečilo ujedinjavanje srpskog naroda na Balkanu, kroz zajednicu država koja se zove EU.Uglavnom, cilj naše poljoprivredne politike je dobar i za Srbiju, a dobar i za srpski narod koji živi na Balkanu i u EU, da kažem da je veliki deo srpskog naroda već ušao u EU, deo po deo, pa, hajde da se ujedinimo zajedno sa tim narodom koji je već ušao u EU, i tamo privremeno i povremeno radi, hajde da se ujedinimo zajedno sa njima, da podignemo standard u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i da naše plate, kroz ove podsticaje u poljoprivredi znatno budu unapređeni i prestali bi razlozi da Srbi vrše migracije iz evropske Srbije u neke druge evropske zemlje. Zato mislim da niko od narodnih poslanika nema ništa protiv da Srbija zbog poljoprivrede, zbog značajnih fondova što pre uđe u EU, ali da pri tome, nikome od nas ne pada na pamet da Srbiju zbog toga svedemo da bude mala poput Crne Gore. Hvala.

predsedavajući, potpredsedničke Narodne skupštine Republike Srbije dr Orliću, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas su pred nama predlozi iz izmene sastava delegacija Narodne skupštine Republike Srbije. Zbog trenutne globalne situacije koju je prouzrokovana korona virusom, naše delegacije ispunjavaju sve obaveze, međutim, većina tih sastanaka se obavlja on lajn. Svima nam je jasan negativan uticaj korona virusa. Mi smo pričali prethodne nedelje o popisu, i o tome kako su i određene članice EU, poput Nemačke i Rumunije i odložile popis za 2022. godinu, upravo zbog nemogućnosti sigurnog održavanja popisa, realizacije popisa zbog korona virusa.Neophodno je da stvorimo jedno sigurno okruženje u okviru koga možemo da sprovedemo naše aktivnosti i sve naše aktivnosti Da bismo to uradili, neophodno je da strateški pristupimo rešavanju ovog problema kao što je Republika Srbija i uradila. Borba u kojoj se Republika Srbija snažno bori protiv korona virusa je dvostruka. Sa jedne strane borimo se za spašavanje života, a sa druge strane se borimo za pravljenje tog jednog sigurnog okruženja.Kada je u pitanju borba za spašavanje života ne smemo zaboraviti nabavku respiratora. Na samom početku ove pandemije, kada i mnoge razvijenije i bogatije države nisu uspevale da nabave dovoljan broj respiratora, Srbija je to uspela da uradi. Zbog toga smo dali sve od sebe da obezbedimo respiratore onda kada ni bogatije zemlje to nisu uspele da urade. Kada je u pitanju dinamika vakcinisanja mislim da svaki put treba sa ponosom da iskažemo da je Srbija lider ne samo u regionu, već u svetu. Ono što su činjenice su činjenice i one pokazuju to da Srbija ide napred, ide u susret promenama i spremno dočekuje apsolutno sve nove izazove i zbog toga Srbija nije više beznačajna ni na mapi sveta, ni na mapi Evrope, već imamo prijatelje, kako na istoku, tako i na zapadu.Zalaganjem predsednika Aleksandra Vučića i njegovim načinom vođenja spoljne politike, ali i dobrim odnosima i sa istokom i sa zapadom, danas imamo mogućnost kao jedna od retkih država na celom svetu da se naši građani vakcinišu sa jednom od čak četiri različite vrste vakcina.Ponosan sam na to što mogu da danas u plenumu Narodne skupštine Republike Srbije kažem da je Srbija jedan od lidera u pogledu vakcinacije, već sam rekao ne samo u regionu, već u celom svetu.Ukoliko pričamo o regionu, važno je da se osvrnemo na ono što je ministar lončar pričao sinoć i što je izjavio sinoć, a to je plan nabavke vakcina i broj nabavljenih vakcina koji pokazuje da smo da smo jasno odlučili da se suprotstavimo ovom korona virusu i da se trudimo da napreduje ne samo Srbija već i čitav region. Ono što je ministar Lončar sinoć najavio i to je važno za građane Republike Srbije, jeste 100 miliona evra novih investicija u medicinu. Kupiće se i novi skeneri i rendgeni i monitori i sanitetska vozila i u toku ovog perioda mi smo pravili i nove laboratorije, ali i dve kovid bolnice koje su zaista mnogo pomogle u okviru naše borbe protiv korona virusa.Ali, ništa od toga neće biti potrebno, ukoliko ne radimo i na zadržavanju lekara i medicinskog osoblja. Moramo da vodimo računa da nastavimo da ulažemo i dalje u zdravstveni sistem da ne bismo došli u situaciju da imamo zdravstveni sistem, da imamo izgrađeno apsolutno sve, ali da nema ko da radi. S tim u vezi, u prethodnom periodu u nekoliko navrata su povećane plate u zdravstvenom sektoru. Svim naših herojima zdravstvenim radnicima i u narednom periodu će se raditi na dodatnom povećanju plata, ali i na dodatnom obrazovanju, što je jako važno.Ministar Lončar je takođe podsetio na neke važne stvari i ja ću to i pročitati, kako ne bih pogrešio. U martu 2010. godine medicinska sestra je imala 30.159 dinara platu, dok u martu 2021. godine medicinska sestra ima platu 56.874 dinara. Lekar specijalista je u martu 2010. godine imao 62.763 dinara platu, dok u martu 2021. godine ima 111.191 dinar. Ukoliko pričamo o Kovid sistemu i lekarima i medicinskim sestrama, lekar

koliko se povećalo za ovih 11 godina, a naši zdravstveni radnici najbolje znaju koliko se povećalo u prethodnih godinu dana. Dakle, kao što smo već videli mi jesmo lideri u regionu po raznim segmentima, međutim ujedno razumemo i da je važno da se ceo region razvija, jer kada se razvija region i Srbija napreduje. Ukoliko pričamo o regionu, moramo da prihvatimo da je problem koji je prouzrokovao korona virus globalan i da jedino kao region možemo da se zajedno borimo protiv njega i moramo da budemo jedinstveni.Smatram da je period od prethodnih godinu dana pokazao da Srbija nedvosmisleno gleda u budućnost. Mi smo donirali, to mislim da svi znaju ali nije loše ponoviti, našim komšijama vakcine onda kada im je to bilo najpotrebnije, otvorili smo čak i naše granice za komšije iz regiona da se vakcinišu u Republici Srbiji i pokazujemo da se borimo i za Srbiju i za region, jer nam je važno da spasimo živote i da pokažemo da svi u regionu treba da gledaju u budućnost.Ipak čujem pojedine komentare na to što je Srbija donirala, ja neću govoriti ni koliko ni kome, govoriću uopšteno, određeni broj vakcina pojedinim državama u regionu. Kaže – pa, šta je to, zar samo toliko? Ili – šta je to, samo toliko? Samo toliko znači upravo toliko spašenih života. I ukoliko smo mogli da pomognemo, kao što neki maliciozni komentari kažu, samo toliko života, meni je drago, jer smo mi upravo spasili upravo toliko i života naših komšija.Mi poslanici se bavimo takvim poslom da nam je neophodno da budemo u stalnoj komunikaciji sa našim sugrađanima i ja znam koliko su naše komšije i iz BiH i iz Crne Gore i iz Severne Makedonije ponosni na nas i koliko su nam zahvalni što smo im pomogli upravo onda kada je bilo najpotrebnije. A pravo prijateljstvo se meri i ogleda upravo u delima a ne samo u rečima.Međutim, apsolutno uvek postoje ljudi kojima baš sve smeta i koji su kritičari bez ikakvog pokrića ili onako kritikuju da bi se izborili možda za koji lajk više na društvenim mrežama, pošto im se politika najviše zasniva na društvenim mrežama i evo, ako se setimo samog početka vakcinacije, prva osoba koja se vakcinisala u Srbiji je bila premijerka Ana Brnabić. Tada su oni koji očigledno Republici Srbiji ne žele apsolutno ništa dobro govorili kako ili nema dovoljno vakcina ili ima dovoljno vakcina ali će se samo vlast vakcinisati. Naravno, činjenice su pokazale i pokazuju i dan-danas da je stvar upravo drugačija.Predsednik drugačija.Predsednik Aleksandar Vučić se tokom prethodne nedelje vakcinisao jer je njegov stav bio da se vakciniše onda kada se vakciniše i narod i ono što je jako važno jeste da je upravo da je upravo tada Srbija oborila rekord u vakcinaciji – 75 hiljada ljudi, govorim o rekordu u Srbiji, u toku jednog dana, 75 hiljada građana Republike Srbije se vakcinisalo.Ono što je jako interesantno je da su se vakcinisali pojedinci iz opozicije, i to upravo oni kojima sve smeta. Naravno, oni sve kritikuju, ne rade ništa, o tome ne moram ni da pričam. E, sada, da ne biste mislili da je loše to što su se oni vakcinisali i da treba samo vlast da se vakciniše, kao što su oni naglasili, dobro je što su se i oni vakcinisali, jer to govori da su bar u nekom pogledu da su bar u nekom pogledu odgovorni i da vode računa o životima, makar svojim.Ono što je potpuno legitimno i što razumem i verujem da razumeju apsolutno svi jeste što oni mogu da budu opozicija SNS i to je apsolutno u redu, ali ono što niko, apsolutno niko ne sme, to je da bude opozicija Srbiji.Ono što nas motiviše da radimo još jače, još više, još marljivije, još upornije, jeste upravo to što građani Republike Srbije vide da je Srbija nepovratno otišla napred i da niko više ne može da je vrati.Na nama je da nastavimo da radimo savesno i odgovorno i da se borimo da Srbija u narednom periodu napreduje još više. Takvo okruženje, okruženje koje je sigurno i okruženje u kom napredujemo privlači i nove investicije i otvara nova radna mesta i, naravno, implicira da se i poboljšava životni standard građana Republike Srbije.U danu za glasanje, kao deo poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, ja ću podržati predloge odluka o kojima danas raspravljamo. Zahvaljujem.

ovo je jako značajna tačka i uvek kada su u pitanju kadrovska rešenja za stalna radna tela, odbore i stalne delegacije koje funkcionišu u okviru Narodne skupštine Republike Srbije,

pred velikim geopolitičkim i spoljnopolitičkim izazovima i ono što jeste cilj SNS je da na svim mogućim pozicijama ima što bolje, što kvalitetnije, učenije ljude, koji mogu da na najbolji mogući način predstavljaju nacionalne interese naše zemlje i interese naših građana. Da li se radi o skupštinskim odborima ili stalnim delegacijama pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a ili Parlamentarnoj skupštini OEBS-a ili Saveta Evrope ili Crnomorske inicijative ili zemalja jugoistočne Evrope, za nas je svaka od tih inicijativa, da li ona regionalna ili podrazumeva globalni nivo, jako značajna i to je ono što jeste suština spoljne politike koju je predsednik Aleksandar Vučić definisao kada je postao premijer 2014. godine, a to je svakodnevno osnaživanje spoljnopolitičke pozicije Srbije, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou.Srbija se nalazi pred velikim geopolitičkim izazovima, Srbija se nalazi u jednoj svakodnevnoj bespoštednoj borbi za sopstveni suverenitet i odbranu svog teritorijalnog integriteta, odbrani svoga naroda koji živi na KiM, ali i koji živi širom regiona, posebno u susednim zemljama i da bi zaštitili na najbolji mogući način interese naših građana, našeg naroda, nama je potrebno da sve ono što radi srpska diplomatija u ovom trenutku i u prethodnih nekoliko godina, sve ono što je predsednik Vučić kao predsednik države uradio na boljem pozicioniranju Srbije na svetskom nivou i kod najvećih svetskih igrača, mi to radimo ovde u parlamentu.Istina je i to svi mogu da posvedoče, da je parlamentarna diplomatija, dakle aktivnost narodnih poslanika u odnosu sa svojim kolegama u drugim parlamentima širom sveta, nešto gde je napravljen možda najbolji rezultat kada je u pitanju rad ovog parlamenta. Ja moram da pomenem i vreme kada je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije bila gospođa Maja Gojković, koja je zdušno podržavala osnaživanje parlamentarne diplomatije i koja je dobro prepoznavala značaj onoga da najbolji ljudi budu deo stalnih delegacija, posebno u regionalnim i globalnim inicijativama.Ono što je jako značajno je da su svi ti poslanici koji su radili i koji danas rade u okviru tih delegacija nešto što predstavlja našu zemlju, nešto što predstavlja lice Srbije, a u ovom trenutku možemo da se pohvalimo time da smo mi značajno podmladili sastav tih delegacija sa posebno našim kolegama koji su mlađi, koji su vrlo kvalifikovani, vrlo obrazovani, govore strane jezike i na pravi način mogu da zastupaju interese parlamenta i Republike Srbije, kako u regionu, tako i u celom svetu i mogu da razgovaraju i da zastupaju te interese interese na najbolji mogući način, znajući puno o geopolitici, znajući puno o strategiji Srbije kada je u pitanju ekonomski, politički, socijalni i spoljnopolitički razvoj i realizacija naše spoljnopolitičke strategije koju je utvrdio predsednik Aleksandar Vučić, vodeći jednu, slobodno mogu da kažem, filigransku politiku, koja je bila puno kritikovana i odnosila se na to da je on stalno imao te pritiske i mi kao stranka smo stalno imali te pritiske da moramo da se odlučimo, da moramo da se opredelimo konačno za neku stranu kada su u pitanju donosioci odluka na globalnom nivou.On naravno nije slušao te savete i posvećeno, postepeno je gradio odnose i doveo ih do strateškog nivoa, dakle nivoa strateške saradnje sa Narodnom Republikom Kinom,

slobodno mogu da kažem, spoljno-političke doktrine koju mi ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije pratimo kroz naše aktivnosti u okviru parlamentarne diplomatije? To je da danas Srbija, za razliku od vremena od 2000. do 2012. godine ima investicije iz celog sveta. sveta. Pre nekoliko dana su bili investitori, vrlo važni investitori iz Japana.Imamo strateško partnerstvo sa našim prijateljima, čelično partnerstvo iz Narodne Republike Kine, gradimo zajednički infrastrukturu, unapređujemo našu privredu, obezbeđujemo mogućnost za nova radna mesta, uvođenje novih tehnologija, modernizaciju naše zemlje sa prijateljima iz Ruske Federacije, gradimo naš energetski sistem, modernizujemo i pokušavamo da što više što više benefita imamo od naših energetskih potencijala, da li se radi o obnovljivim izvorima energije ili ne obnovljivim, dakle radimo i sa njima na tom planu, ali i našim partnerima iz EU.Ono što je rezultat svega toga, da imamo sve više i više investicija u Srbiji, da je Srbija potpuno otvorila nove privredne grane, kao što je energetika, kao što je turizam, kao što su investicije u automobilsku industriju. Održali smo i uspeli, zahvaljujući toj mudroj politici predsednika Vučića, da održimo takve sisteme energetske koji pripadaju oblasti oblasti istraživanja geologije i rudarstva, kao što je Rudarsko-topioničarski basen "Bor", kao što je Železara u Smederevu.Dakle, Železara u Smederevu.Dakle, i sa našim kineskim partnerima smo uspeli da održimo i da koristimo na najbolji mogući način naše prirodne resurse i ono što je najbitnije - da održimo u životu desetine i stotine mikro, malih i srednjih preduzeća koji rade za te velike kompanije, ali da održimo u životu čitave gradove, kao što su Smederevo, kao što je taj ceo smederevski region, kao što su Bor, Majdanpek, Negotin i svi gradovi u istočnoj Srbiji, zahvaljujući tim ogromnim investicijama, koje će će tek u narednom periodu da daju svoj puni doprinos i puni rezultat rastu našeg BDP-a, ali naravno i unapređenju kvaliteta života svih naših građana.Ono je u tom domenu jako značajno je da pošaljemo poruku da se i narodni poslanici u okviru svog rada, u parlamentarnim delegacijama i u skupštinskim odborima bore da unaprede poziciju naše zemlje, bore se s obzirom da se se dešavaju drastične promene kada je u pitanju svetska diplomatija i kada je u pitanju novi model moderne svetske diplomatije, koja više nije i koja sve više i više napušta onaj tradicionalni model diplomatije, nego rezultat svake diplomatije i diplomatske aktivnosti predstavlja ono koliko je moja zemlja izvezla u neku drugu državu, koliko ima trgovinske razmene i, naravno, koliko je neko kao diplomata i ko se bavi diplomatskom aktivnošću uspeo da unapredi odnose koji posle toga rezultiraju na tom ekonomskom i investicionom planu.Mislim da je predsednik Aleksandar Vučić maestralno to uradio, s obzirom da to strateško partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom, daje ogromne rezultate i gotovo šest milijardi evra trenutnih investicija u infrastrukturi i u drugim poslovnim projektima, da isto tako sa Ruskom Federacijom, da američke kompanije u Srbiji zapošljavaju preko 25 hiljada ljudi, da nemačke kompanije zapošljavaju negde oko 70 hiljada hiljada ljudi. Ono što je interesantno, uspeo je da povrati neka stara savezništva i stara partnerstva.Navešću primer Francuske. Srbija gotovo skoro 30-ak godina nije imala nikakve niti političke, niti ekonomske odnose sa Francuskom. Zahvaljujući toj viziji predsednika Aleksandra Vučića i stvaranju jednog jakog i snažnog prijateljstva sa predsednikom Makronom, pozicirao je našu zemlju u Francuskoj kao lidera na ovom delu Balkana i u ovom delu jugoistočne Evrope i mi danas imamo jako dobre investicije. Dakle, francuska kompanija „Vansi“ je strateški partner aerodroma "Nikola i strateški ugovor o izgradnji metroa u Beogradu koji će koštati nekoliko milijardi evra i koji će drastično učiniti to da život Beograđana bude lakši, da bude atraktivniji za život i za investicije i za sve one koji žele da dođu u Beograd i na turističkom planu, ali i koji žele da investiraju u naš grad, s obzirom na to da je Beograd postao jedno, kao i cela Srbija, ogromno gradilište. Vi više ne znate i ne možete da prepoznate koja firma gradi i na kojoj poziciji pogone, da li su to firme iz Turske, da li su to firme iz Izraela, iz Amerike, iz Nemačke, Francuske i to je ono što je, u stvari, glavni rezultat i glavni benefit te Vučićeve doktrine da sarađujemo sa svima, da smo otvoreni prema svima i da ono što je on uveo 2014. godine u spoljnu politiku Srbije, da se toga i dalje pridržavamo.Zašto Srbiju toliko poštuju i toliko cene na međunarodnom planu? Zbog toga što je Srbija ono što je u spoljnopolitičkim odnosima najbitnije postigla, a to je pouzdanost. Srbija je pouzdan partner. Srbija i njeni predstavnici, naravno, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, isto govore, iste pozicije brane i u Moskvi, i u Parizu, i u Briselu, i u Njujorku, i u Vašingtonu i u Pekingu. Dakle, mi smo jedna država na koju može da se računa, na čiju reč može da se računa, i zbog toga smo postali jedna oaza stabilnosti u ovom delu Evrope i ta politika je pokazala da možemo da se izborimo sa bilo kakvim izazovom.Živimo u jednom teškom vremenu, gotovo globalne, velike, ogromne ekonomske krize gde neke države beleže pad ekonomski do 10, 15 i 20%, a a Srbija za to vreme je uspela da očuva radna mesta, Srbija za to vreme uspeva da očuva nivo investicija i da privuče nove investicije, i to samo zato što je predsednik Vučić sve ovo vreme ovih godina izdržao pritiske sa raznih strana i vodio računa isključivo o nacionalnom interesu Srbije i o tome kako Srbija treba da izgleda za pet, deset i petnaest godina i kako će građani Republike Srbije bolje i kvalitetnije da žive. Eto, to je Vučićeva politika.Nije sagnuo glavu ni kada su vršeni veliki pritisci da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, nije pao pod pritiske da ne treba da sarađujemo sa NR Kinom, jer im je uvek odgovarao ljudi, nema problema, svi ste dobrodošli i svi ste slobodni da investirate u Srbiju. Evo, otvaramo ovde jedno polje za konkurenciju i za jedan dobar poslovni ambijent, pa se takmičite između sebe, kao što je to ovde napravljeno, ko će više da investira, ko će da bude bolji u toj utakmici, ko će više da izveze. Mi nećemo da gledamo apsolutno ko je iz koje zemlje, odakle dolazi, kojoj veri ili naciji pripada, nama je važno da ostvarujemo interes naše zemlje, da ovde više nemamo špekulativni kapital, da ovde nemamo više lažne privrednike i tajkune koji su sproveli pljačkašku privatizaciju tako što su pokupovali najbolja, najvitalnija preduzeća u našoj zemlji, sravnili ih sa zemljom, napravili neki stambene zgrade, neki ništa nisu ni napravili, uzeli su kredite na konto toga, pobegli iz zemlje ili ostali ovde i nikom ništa.Dakle, ovde se radi o jednoj ozbiljnoj, dobro građenoj, pažljivo građenoj spoljnoj politici koja daje rezultate. Mnogi su, i svedoci smo svi mi ovde u sali i građani Republike Srbije, vršili ogroman pritisak na predsednika Vučića po pitanju Kosova i Metohije i ti vajni opozicionari, naši politički protivnici, gotovo na svakih nekoliko meseci govore, čak i lamentiraju na datumima kada će Vučić predati Kosovo, kada će se odreći Kosova i to traje već osam, devet godina, a za to vreme Vučić uspešno brani Kosovo Kosovo i Metohiju, uspešno brani srpski narod na Kosovu i Metohiji, uspešno se branimo i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, i to smo mogli i juče da vidimo, zato što smo ozbiljna država.Ambasador Poljanski je odmah insistirao i reagovao na pojavu simbola tzv. kosovske lažne države u Ujedinjenim nacijama i naravno nije to dozvolio zato što se, naravno, u skladu sa našom politikom i nepriznavanjem te lažne države i ponašamo i koristimo svaku priliku da pokažemo kakvo je naše mišljenje, kakva je naša pozicija i kako ćemo svakodnevno i na pravi način braniti svoje nacionalne interese, braneći svoju zastavu, braneći svoj Ustav, braneći svoj narod, a ne odricati se svoje teritorije i svog naroda, kao što su radili režimi od 2000. do 2012. godine, gde ja odgovorno tvrdim da u vreme kada je Vuk Jeremić bio ministar spoljnih poslova da je pola država koje su priznale tzv. Kosovo, da je to uradilo zbog toga što nismo znali, što nas nije interesovalo i što smo bili neaktivni.Kako je moguće da ta Vučićeva diplomatija za samo godinu i po dana uspe da 18 država otprizna tzv. Kosovo? Zato što je Vučić radio, zato što je bio uveren u ideju, zato što je znao da samo teškim radom možemo da napravimo rezultat i da ubedimo druge. Znate li to, dame i gospodo narodni poslanici, koliko je to krvav posao, da jedna država koje je uradila nešto i potpisala određeni pravni akt koji ima međunarodnu validnost to povuče?To je mnogo teži posao, nego onaj posao koji su uradili kosovski Albanci lobirajući za to da neke od trenutno 94 države priznaju tu tzv. državu, odnosno tzv. Kosovo. Mnoge te probleme, odnosno 99% problema je Vučić nasledio upravo od tog bivšeg režima, koji koliko možemo da vidimo glavni posao je bio spoljnopolitički, na koji kontinent i u koju državu će se preneti novac koji su uzeli ovde od građana Republike Srbije iz budžet Republike Srbije. Pa, su ga preneli i na destinacije koje pola od nas ovde nismo ni čuli, po Mauricijusu, po Hong Kongu, pod drugim destinacijama, bez reči ljudi koji su vodili ovu državu, i to treba otvoreno reći, 12 godina.Ja sam slušao jednog našeg privrednika, gledao sam ga sinoć na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom koja apsolutno nije naklonjen SNS, koji je otvoreno rekao na pitanje novinara šta će nekom ofšor firma? On je lepo objasnio. Ako imate međunarodno poslovanje, imate fabrike, imate pogone, imate investicije u nekoliko zemalja u svetu, onda ima logike da imate ofšor. Mi nismo naprednjaci, nisu protiv ofšor poslovanja, ali ako imate firmu koja radi isključivo sa državnim preduzećima i ustanovama ovde i ovde ste navodno zaradili novac i izbacujete ih na 53 računa, 67 miliona evra, imate osam ofšor kompanija koje se kriju iza vlasništva te vaše glavne firme.Pa, šta ste hteli da uradite? Ne treba biti mnogo pametan, niti veliki ekonomski ekspert da zaključite da je to upravo želja za utajom poreza i željom da onaj novac koji nije legalno zarađen da se iznese iz ove zemlje i da se ošteti Republika Srbija i da se oštete građani Republike Srbije.Sve on što je Vučić i što smo mi kao SNS radili sve ove godine, upravo je suprotno i upravo se borimo protiv toga. Parlament od 2000. godine do 2012. godine, parlamentarna diplomatija, borba u međunarodnim forumima i institucijama i za Kosovo i Metohiju i za dovođenje investitora ide od svakog ovde nas naprednjaka koji ode negde ili primi neku delegaciju ovde, sledeći tu doktrinu da mi nismo ovde samo da govorimo i naravno da, što nam je i osnovni posao da donosimo i da glasamo za dobre i kvalitetne zakone, nego smo gde god da odemo reprezenti ove zemlje, gde god da odemo mi moramo da kažemo koliko je naša zemlja dobra, koliko smo unapredili poslovni ambijent i koliko nam je važno svako radno mesto u ovoj zemlji.Vučiću nije bilo teško da za samo dve godine otvori preko 150 fabrika. Ode sam da ih otvori. Zašto? Neke su imale i po 100 zaposlenih. Zato što zna i zato što mi svi znamo ovde, zahvaljujući toj njegovoj doktrini koliko je i 10 radnih mesta važno u jednom Vladičinom Hanu, u jednom Bujanovcu, u nekoj opštini u istočnoj Srbiji, da je to 10 porodica, da će tih 10 porodica ostati tamo ili 100 ili 200 ili 300. Uspeo je da imamo fabriku i u najmanjim mestima, i u najmanjim opštinama u Republici Srbiji.Tako se vodi spoljna politika, tako tako se vodi ekonomska politika i mi ovde ćemo nastaviti sa najboljim mogućim kadrovima, a siguran sam da ovi novi ljudi, posebno mladi ljudi koji čine veći deo ovih parlamentarnih delegacija i parlamentarnih odbora imaju pun kapacitet. To su pokazali već za nekoliko meseci i znanje, i želju, i patriotizam, i posvećenost, da svoj posao ovde u parlamentu, prezentovanje parlamenta Republike Srbije urade onako kako je to definisao, doduše na visokoj lestvici, na visokom kriterijumu, predsednik Aleksandar Vučić.

Hvala, predsedavajući Orliću.Kolege i koleginice, uvaženi građani Srbije, diplomatija i rad, to su verovatno dva pojma koja su obeležila sve društvene promene i sve državne poslove u poslednjih nekoliko godina u Srbiji.Kada je ove pojmove, kao principe delovanja u radu Vlade i u radu vlasti uopšte u Srbiji 2014. godine promovisao predsednik države, današnji predsednik Aleksandar Vučić, a ondašnji predsednik Vlade, malo ko je u Srbiji verovao da će Srbija biti tu gde je danas. Istini za volju, verovali su ljudi, ali da će Srbija napredovati ovakvim koracima napred, mali broj njih je verovao. Tim pre što su ovi pojmovi, diplomatije i rada bili pomalo izlizani. Ljudi su bili skeptici, jer su ovi pojmovi bili samo floskule i fraze koje su izgovarali neodgovorni političari, time je skepticizam prema najavljenim pomacima i promenama bio veći. Međutim kako je vreme prolazilo, pojam diplomatije i rada kao principa delovanja Vlade je počeo da daje ozbiljne rezultate i ti rezultati su danas i te kako vidljivi. Ako bi potpredsedniče, Orliću, možda vi ili ja govorili o tim rezultatima, moglo bi biti shvaćeno i subjektivno, međutim o tim rezultatima i uspesima Srbije danas govore

pogotovo kada je u pitanju tzv. vakcina diplomatije. Ali, kada je u pitanju rad, govori Svetski ekonomski forum ističući Srbiju i čini mi se da je premalo značaja tome dato u javnosti u Srbiji, ističući Srbiju kao jedan od primera kako se radi u Vladi i kakva uprava treba da bude. Tu naravno posebno ističe ulogu premijerke Ane Brnabić.Zašto sve ovo govorim? Danas je tema u ovom uvaženom domu, parlamentarna diplomatija. Pre nego što išta kažem na ovu temu, ja ću da se zahvalim našem dosadašnjem kolegi, gospodinu Žarku Mićinu koji je bio član ovih uvaženih delegacija i odbora, a koji je preuzeo jednu važnu funkciju i postao deo tima gradonačelnika Novog Sada. Iskoristiću priliku da unapred čestitam, jer znam da će ovaj uvaženi dom podržati predlog i da čestitam našoj koleginici Sandri Joković i našem kolegi Nemanji Popoviću i poželim uspešan rad. Sandra i Nemanja pred vama je dosta lak posao, naravno, uslovno rečeno. Ako ste pažljivo slušali ovo što sam rekao na početku i uzor vam bude ono što radi predsednik države u poslednjim godinama, posao u parlamentarnoj diplomatiji za vas neće biti težak.Vaše je da čuvate svetli obraz Srbije do koga se stiglo teškim i napornim radom, da čuvate obraz koji je stvarala politika koju danas i zadnjih godina vodi predsednik ove države i da ga učinite još svetlijim. Ne bih voleo da ikada dođemo u situaciju da se taj obraz Srbije postidi, kao što se juče postideo obraz nekih koji su deo EU. Pitate se o čemu govorim? Pokušaću ukratko da vam objasnim.Naime, još sedmog aprila je iz Mostara krenula jedan pošta, jedan važna pošiljka ka Fondu za izbegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, fondu čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine, sa adresom napisanom na ćiriličnom pismu. Put pošiljke vodi od Mostara preko Zagreba, ka Novom Sadu, a kada je stigla u Zagreb u zemlje EU, vraćena je ka pošiljaocu.Juče je ova tema obišla i postala jedna od centralnih u regionu, vraćena je pošiljaocu sa obrazloženjem, koje je jasno napisano na pošiljci, zabranjeno pisanje ćirilicom, ne jezik nije u upotrebi, ne ništa tanje od toga, zabranjeno pisanje ćirilicom.Ja juče, naravno, nisam hteo da kažem kako se zove ova pojava u društvu, jer mislim i duboko verujem da principi na kojima počiva današnja EU, kojoj i sami stremimo su potpuno drugačiji od onoga što se desilo u ovom delu EU.Ovo je pre svega pitanje za ljude koji danas vode EU, da povedu računa, da ovakva stvar postane praksa u bilo kom delu EU, jer ovo je do sada bilo nešto što su činili pojedinci i udruge kako se zovu u tom delu Evrope, a evo danas to čine institucije. Duboko verujem da će se Evropa time pozabaviti.Ponosan sam što je Srbija danas svojim radom i diplomatijom upravo na ovom tragu i principima koje podržava EU, a vi a vi uvažene kolege koji postajete članovi ovih delegacija i odbora, potrebno je samo da nastavite tim putem. Hvala vam.

kao ovlašćeni govorio na samom početku današnje sednice, imajući u obzir i prema vremenu koje poseduje poslanička grupa, tako da ću govor skratiti i želeti da se danas samo osvrnem u ovom izlaganju na stvari koji su za sve nas jako bitne, a pre svega za građane.Građani Srbije na izborima glasaju, odlučuju o tome ko će sedeti u ovom parlamentu, ko će u narednom periodu činiti većinu i ko će voditi našu zemlju u određenom vremenskom periodu i kada govorimo o tome, namerno sam svoj prvi deo izlaganja danas iskoristio da građani još jednom čuju šta je to što nudi jedan deo opozicije, ali pre svega jedan deo ljudi koji predstavljaju ništa drugo do bivši režim.Kada govorimo i kada stvari postavljamo na taj način, jasno i iskreno građanima, apsolutno sam za to da svako snosi i posledice, ali da po principu nagrade i kazne odgovara za sve ono što je radio u periodu dok je bio na vlasti i uveren sam da, kao i na prethodnim izborima, SNS će izaći sa konkretnim rezultatima, šta smo to uradili u prethodnom periodu, ali isto tako ćemo izaći i sa jasnim planom i ono što sve nas raduje jeste činjenica da sve ono što obećamo, mi ispunimo građanima.Zato je hrabri plan koji imamo danas pred nama Srbija 20-25, kod građana dobro prihvaćen, iz prostog razloga što građani imaju poverenje u politiku SNS, ali pre svega u politiku predsednika Aleksandra Vučića i oni znaju da sve ono što je predviđeno tim planom biće i obuhvaćeno, ali biće i ispunjeno.Ovaj govor želim samo da iskoristim kao poziv građanima da razmisle, evo kada su u pitanju ovi odbori i ove delegacije. Kao što sam rekao, ja ću se osvrnuti samo na odbore, Poslovnikom član 44. definisano je koliko postoji odbora, čime se oni bave. Dakle, od člana 44. do 46. sve što se tiče odbora je jasno definisano.Ako uzmemo u obzir da postoji njih 19, ja ne želim da se osvrćem na svaki pojedinačno, već samo želim građanima da na osnovu ovih osam odbora sami procene da li žele da određeni ljudi njih predstavljaju i da budu oni u nekom od tih odbora.Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, u prethodnom periodu, videli smo mnogo puta kako pretenduje da bude ministar policije Boško Obradović i kako je njemu velika želja da upravlja tim ministarstvom.Pitam građane, da li biste podržali tu odluku da čovek koji je na jednom od protesta pozvao svoje pristalice da kamionom zgaze policajce koji su samo obavljali svoj posao, da li biste želeli da on bude član ovog odbora, da li biste mu dali poverenje i legitimitet, da on bude deo ovog odbora, čoveku koji je ovde unosio kamenje, čoveku koji je nasilno pokušao da uđe u ovu Skupštinu, koji se u više navrata obračunavao sa policajcima, da li biste njemu dali poverenje da bude član ovog odbora?Ili možda Draganu Đilasu,

kada je zaustavljen zbog saobraćajnog prekršaja, najstrašnije je izvređao saobraćajnog policajca i rekao mu da će ostati bez posla.Da li želite da takvi ljudi budu na odgovornim mestima i da budu članovi ovog odbora?Što se tiče Odbora za spoljne poslove, ne znam ko ima smelosti iz tog dela opozicije, predvođeni Draganom Đilasom, Boškom Obradovićem, Vukom Jeremićem, Borisom Tadićem, da sebe delegira na ovo mesto? Naša spoljna politika u njihovo vreme je beležila samo poraz za porazom, kada su našu zemlju ponižavali gde god su stigli, zarad svojih ličnih interesa, a danas kada su opozicija, to čine na drugi način. Tako što daju neke svoje političke ocene, a najčešće, gledajući da nanesu štetu politici Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.Da vas podsetim samo, svi od reda saborci Dragana Đilasa, na čelu sa njim, sa podsmehom su govorili o Kini, kineskim investicijama i ismevali predsednika Si Đi Pinga i odnos kakav ima prema našoj zemlji. Da ne govorim o vackinaciji i da ne govorim kakve su sve izjave davali na temu „Sinofarm“ vakcina i svega što se dešavalo u tom trenutku.Složićete trenutku.Složićete se da niko ne žele takvi ljudi vode našu spoljnu politiku.Što se tiče Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, mislim da jučerašnja sednica i sve ono o čemu su govorile moje kolege, jasno govori da ljudima koji su u jednom danu, na ulicu izbacili, taj termin ću namerno upotrebiti, više od 1.000 ljudi, a zatim popunjavali sa svojim stranačkim kolegama i pogodnim za politiku DS, niko ne želi da prepusti pravosuđu u ruke.

Uveren sam da niko ne želi da se to vrati i uveren sam da niko ne želi da im Dragan Đilas opet određuje ko je pogodan sudija, a ko nije i da se to određuje samo sada, da li ima člansku kartu Stranke slobode i pravde, a ne kao u vreme dok su bili druga stranka, DS.Što se tiče DS.Što se tiče Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, žao mi je što jedna žena, a zaposlena kod Dragana Đilasa u firmi, Marinika Tepić je u poslednjih nekoliko dana iznela jako ozbiljne optužbe na račun žena koje su zaposlene u jednom gradu, u našoj zemlji i vidim da to nije jedina adresa. Pored tog grada, ona je navela još neke gradove gde su navodno žene koje su zaposlene, dužne da se nakon posla druže ili šta već, sa određenim funkcionerima.Sramota je ovo meni i da citiram, ali nažalost, građani Srbije su ovo čuli i moraju da znaju. Ja se samo pitam, da li se ona i jednog trenutka zapitala kakve posledice takva njena neozbiljna, neutemeljena, bez ikakvog dokaza, izjava, može da ostavi na te žene, na njihove porodice, na njihove supružnike, roditelje i na njihovu decu.Ako je već tako smela, zašto ne pokrene neki sudski postupak, a ja sam uveren da će žene koje su na ovaj način oblaćene, osramoćene, da će svoju pravdu i istinu potražiti na sudu. Žalosno je što je jedna žena na taj način postupila prema drugim ženama. Sramotno je.To je.To vam samo pokazuje kolika je mržnja u njihovim redovima, čime se sve služe.Odbor za finansije, republički budžet, kontrolu trošenja javnih sredstava.Dragi sredstava.Dragi građani Srbije, vi se samo zapitajte da li biste dozvolili da vam Dragan Đilas, koji na preko 17 računa, u preko 17 zemalja na različita 53 računa ima preko 68 miliona evra. Čovek koji je upropastio Beograd i Srbiju, koji je od propalog perača prozora, preduzetnika i prodavca žvaka, sa 75.000 evra ušteđevine došao do 25 miliona evra samo u nekretninama.Da li biste dozvoli da vam on, kao nekad 2012. godine, kroji sudbinu i da se opet vratimo u situaciju da sve propada, a samo da on raste i njegovo bogatstvo i njegovi milioni na računima?Odbor za Kosovo i Metohiju, prethodni govornik, koleginica Paunović, je iznela niz podataka što se tiče KiM i rada ovog odbora, ja ću samo dodati da li je stvarno u redu da u Odboru za KiM je u interesu naših građana, u našoj južnoj pokrajini brinu oni koji su sve učinili da se da legitimitet privremenim institucijama u Prištini.Borko Stefanović, Vuk Jeremić, koji je postavio ono nakaradno pitanje o kome smo danas ovde pričali, oni koji su pregovore izmestili iz UN u EU, oni koji su gradili granice između Srba i Srba, oni koje danas predstavnici vlasti u Prištini, privremene vlasti nazivaju svojim kumovima i kumovima nezavisnosti, da li oni trebaju opet da nam odlučuju o sudbini KiM i naših građana?Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Vrhunac licemerja bi bio kada bi Dragan Đilas pričao o ovoj temi, govorio i bio član ovog Odbora, jer zbog njega i njihove katastrofalne politike Demokratske stranke, pola miliona ljudi je ostalo bez posla. Pola miliona ljudi je ostalo na ulici boreći se za parče hleba. Samo na taj način direktno su osiromašili pola miliona ljudi, pa će oni sada u skupocenim odelima i cipelama, sa ogromnim vilama i sa računima koje više ne mogu ni sami da prebroje gde se nalaze, da se bave ovim pitanjem.Uveren sam, poštovani građani da im to na narednim izborima nećete dozvoliti, jer ćete na taj način uskratiti podršku tim ljudima koji simbolizuju samo poraze, propast i ivicu bankrota naše zemlje.Sa ovim ću završiti. Odbor za kontrolu službi bezbednosti, da li može neko da zamisli da će nam Boško Obradović, Vuk Jeremić, Dragan Đilas ili Marinika Tepić biti u ovim odborima

poštovani građani Srbije, da vi ovo nećete dozvoliti i da svako u Srbiji je svestan da kada bi se ovim neodgovornim ljudima ponovo dala prilika da vode našu zemlju, da bi nas vratili na mračna vremena, bez perspektive, bez ekonomske stabilnosti i sa zebnjom kako ćemo i na koji način dočekati sutra.Poštovanim kolegama koji će danas biti izabrani želim mnogo uspeha. Građanima želim da poručim - opredelite se na sledećim izborima za koga ćete glasati vodeći se samo svojim životom i željom da svoj deci pružite ono što je najbolje, a to je jedino može da garantuje odgovorna politika SNS i predsednika Aleksandar Vučića što dosadašnji rezultati pokazuju.Hvala vam. Živela Srbija.

Zahvaljujem, potpredsedniče Orliću.Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, kao što smo i sami svedoci vidimo da je rad narodnog poslanika jako važan, kako ovde u sali plenuma, tako i u okviru skupštinskih odbora koja je postojala takođe i delegacija koje imaju jedan važan zadatak, a to je da na međunarodnom planu rade, na promociji rezultata koje je Republika Srbija postigla, da pokažu šta je to što je Republika Srbija uradila da bi se izborila i sa izazovima sa kojima se susrećemo i danas kada je u pitanju i vreme pandemije korone, ali takođe, da pokažemo napore, želje i sve ono što ulažemo kada je u pitanju naš jedan od strateških ciljeva, a to je proces pristupanja EU.Inače, sami EU.Inače, sami građani Republike Srbije imaju prilike da vide od 2012. godine do sada koliko je urađeno kada je u pitanju unapređenje života unutar same zemlje, ali i na samom putu ka pristupanju EU, jer je želja SNS i politike koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, da se svim građanima Srbije obezbedi kvalitetni i dobri uslovi za život.Kao što vidimo, kada govorimo o borbi protiv korone zaista imamo odlične rezultate koje smo postigli. Možemo se pohvaliti da smo zaista uložili sve napore kako bismo obezbedili i sačuvali zdravlje naših građana. U prvom naletu smo dokazali da se možemo ujediniti kada je u pitanju za naše sugrađane, tako da smo u tom periodu izgradili dve kovid bolnice za svega četiri meseca. Gradiće se treća kovid bolnica, u Novom sadu.Zahvaljujući naporima koje je uložio naš predsednik, Aleksandar Vučić, nabavljena je zaista velika količina i repetitora i medikamenata, ali i ono što je sada jako važno, imamo dovoljne količine vakcina, od četiri različita proizvođača, po čemu smo jedinstveni u ovom delu svetu. Tako da se i sam proces imunizacije uspešno sprovodi.Posebno je dobra stvar da čak i ova opozicija o kojoj pričamo ne mogu da sakriju da zaista taj proces odlično ide. Bez obzira što su se u početku samog tog procesa zaista svojski trudili da šire paniku, da šire laži, da oni obećavaju nekakve kule i gradove, a od njihovih napora i vakcina koja su obećavali nismo videli ništa.Na kraju, sada pokušavaju da kažu, eto, da poruče poruku građanima da izađu i da se vakcinišu, kao da su oni to organizovali, i kao da su oni ti koji su svu tu energiju uložili da bi se ovaj proces uspešno sproveo. Ne kažem da je poruka koju šalju pogrešna.Apsolutno treba da građani Republike Srbije izađu i da se vakcinišu, jer jedan od načina kako možemo da se izborimo sa ovom pandemijom jeste apsolutno putem procesa vakcinacije.Svakako vakcinacije.Svakako da ne treba tu temu politizovati i ne treba je iskorišćavati i zloupotrebljavati za dobijanje političkih poena, jer kao što možemo da vidimo, na osnovu i brojnih istraživanja koje su rađena, da zapravo nikakve efekte i rezultate po tom pitanju nisu postigli.Pored toga što se uspešno borimo sa koronom, nismo zapostavili ni druge oblasti našeg života, tako da i dalje smo šampioni kada je u pitanju privlačenje direktnih stranih investicija.Pre nekoliko dana dana imali smo priliku da vidimo investiciju u Novom Sadu, koja se odnosi na fabriku "Midek", koja će se baviti proizvodnjom električnih motora, koja je još jedan dokaz da smo kao zemlja zaista privlačni za direktne strane investicije. U pitanju je japanska investicija koja je došla u Srbiju.Ono što je jako bitno da kažemo, to je da smo uspeli da stvorimo takav ambijent i poslovno okruženje da sada privlačimo investicije koje nemaju samo za cilj da se bave konkretnom proizvodnjom, već i razvojem i istraživanjem, odnosno da se konačno i znanje naših ljudi, a znamo da naši studenti koji studiraju na univerzitetima u Srbiji su jedni od najboljih, najkvalifikovanijih u svetu i da na taj način obezbedimo da ti mladi ljudi ostanu u Srbiji da rade.Takođe, imali smo prilike da vidimo po istraživanjima koji su rađeni da smo iz zemlje u kojoj se akademci, odnosno ljudi koji su završili svoje studije u inostranstvu, vraćaju i odlučuju da svoje porodice ovde formiraju, da svoj život nastave dalje.Ono što je isto ohrabrujuće, da će do kraja aprila, kako je najavljeno, predsednik Aleksandar Vučić, otvoriti još jednu važnu fabriku u Srbiji. I što je takođe važno, za razliku od politike koju su žuti tajkuni vodili, a to je da sve investicije treba da se nađu u krugu dvojke.Politika Srpske napredne stranke je ravnomerni regionalni razvoj. Kao što je rečeno, akcenat će se staviti na one predele gde su postojali problemi sa nezaposlenošću stanovnika i da će se raditi na dovođenju investicija i daljem podizanju privrednog ambijenta u tim delovima.To je sve bitan segment plana "Srbija 2025". To je plan. To je politika. Nešto što se konkretno nudi građanima. Nešto što iza sebe ima rezultate. Kao što vidimo, prosečne zarade rastu, prosečne penzije rastu. Kao što vidimo, unapređuje se rad državnih službi, više nemamo potrebe ni da čekamo za određenu papirologiju zahvaljujući procesu digitalizacije koja se sprovodi u Republici Srbiji, već putem eUprave sve ove stvari završavati.I dalje će se to unapređivati, i o tome ćemo govoriti svakako u ovom plenumu, i o drugim segmentima, i naše privrede, i našeg života, i ono što je jako bitno, da sva ta agenda koja je stavljena kada je u pitanju Srpske napredne stranke, se realizuje.Meni je zaista ponos kad god putujem i dolazim za Beograd da radovi na Moravskom koridoru napreduju, da su oni vidljivi, da se vide mašine, da se vide ljudi koji su upošljeni da rade, da to polako se realizuje i da ćemo zaista u narednoj godini, kada govorimo o povezivanju Kruševca sa auto-putem, i doživeti to što su prethodnici samo obećavali, o čemu su samo znali da filozofiraju, da pričaju, pa i sada da govore kako je mnogo efikasnije bolje graditi četiri trake nego auto-put, a pri tome zaboravljaju da će taj auto-put dovesti nove industrijske zone, da će taj auto-put dovesti nove investitore i da nije u pitanju bilo kakav, već najsavremeniji auto-put, koji će u sebi imati i 5G mrežu, koji će u sebi obezbediti internet konekciju i ažurno slanje informacija kako o toku saobraćaja, tako i mogućnosti za komunikaciju ljudi.Ono što je važan segment, za šta se Srpska napredna stranka zalaže, jeste i borba protiv korupcije i kriminala. To smo mogli da vidimo i u delima i možemo svakog dana videti u medijima da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i naših bezbednosnih službi rade kako bi se, zapravo, izborili protiv kriminala.Kao što je i kolega Aleksandar pričao, imamo jedan od važnih zakona koji su ovde usvojeni, to je Zakon o poreklu imovine koji će, zapravo, omogućiti da se ispita sva ta imovina koja je verovatno nelegalnim putem stečena.Naravno, stečena.Naravno, ova opozicija se nalazi pametna da kritikuje, da kaže da, osim toga, nikakve efekte nema, da oni imaju mnogo bolji zakon koji oni žele da usvoje, ali da su oni stvarno želeli da se bore i protiv kriminala i korupcije i da ovakvo zakonsko rešenje donesu, oni bi doneli ne samo oni, nego i u prethodnom sazivu, kada su oni bili u ovom plenumu, kada su bili opozicija, kada su imali prilike da se njihov glas čuje, jer su dobili koliko-toliko podršku građana Srbije i na kraju to prokockali, zbog čega se nisu ni pojavili na izborima, a i da se pojave, pitanje je da li bi i 3% mogli da skupe, koliko je cenzus, nisu se zalagali da takav jedan zakon prođe, nisu se zalagali da Kodeks, koji smo mi ovde usvojili kada je rad Narodne skupštine, prođe, već su se zapravo samo zalagali za opstrukciju. Zapravo, njihova politika je biti kontra vlasti, jer sve što vlast radi po njima je loše, mi znamo bolje, hajde mi samo da kontriramo, hajde mi da opstruišemo. Ništa drugačije se sada ne ponašaju kada su vanparlamentarna opozicija.Ono što je interesantno, kada je ova borba krenula, kada je počela da se sprovodi, kada smo počeli da dobijamo informacije o tim tajnim računima koje Dragan Đilas ima na egzotičnim destinacijama, vidimo kako su počeli njihovi napadi, kako su počele konstrukcije različitih afera, kako šalju svoje ljude širom Srbije kako bi tu magla-industriju, koju inače Dragan Đilas najbolje zna da organizuje, da sprovodi i da pokušaju još jednom da prevare građane Srbije, da kažu kako, eto, oni su ti koji su pošteni, eto, oni su ti koji se bore za interese tih građana. Da je tako, verovatno da 2012. godine ne bi postali opozicija, a danas ne bi bili vanparlamentarna opozicija.Ono što nikako ne mogu da shvate to je da su oni zapravo prošlost, politička prošlost ove države, jer ne možete građane Srbije prevariti drugi put. Uspeli ste 12 godina da uništavate ovu državu, 12 godina da ubijate narod u pojam, više nećete.Tako da, možemo da vidimo, kolege su o tome pričale, da, eto, Borko Stefanović, Marinika Tepić, svi oni idu po Srbiji i ono što je interesantno Marinika nastavlja da kokodače i da izmišlja te raznorazne afere, a ko su ciljani ljudi? Pa, ciljani su svi oni koji su odlučni da sprovedu tu borbu protiv kriminala i korupcije, počevši od predsednika Republike Aleksandra Vučića, preko ministara, preko gospodina Gašića, koji zaista ima odlične rezultate od kako je na čelu Službe bezbednosti. Eto, sada je i ministar Selaković došao na red, ministarka Irena koja je zaista ambiciozno krenula u borbu za zaštitu životne sredine i zajedno sa celokupnom Vladom, sada kada imamo uslove da se izborimo da našu životnu sredinu zaštitimo, da okrenemo našu ekonomiju ka tome da se ona razvija i da bude klimatski neutralno bazirana, naravno oni se nalaze pametni da pametuju i da govore kako, eto, oni se bore za čist vazduh.Gde ste bili do 2012. godine da se tim problemima bavite? Gde ste bili do 2012. godine, kada je Dragan Đilas krojio politiku grada Beograda, da pitate zašto je nivo zagađenja u Beogradu takav kakav jeste, ako tvrdite da je takav? Pa, nigde, verovatno. Nama je svima jasno ko je čija produžena ruka, ko po čijim instrukcijama radi i ko po čijim instrukcijama i scenarijima piše takve tekstove i dalje ih plasira.Naravno, plasira.Naravno, ono što je isto interesantno, što želim da spomenem, njihova politika se danas ne bazira na tome da oni razgovaraju sa građanima, da zapravo žele da idu stvarno od čoveka do čoveka da predstave svoj plan. plan. Uvaženi kolega Aleksandar je ovde izneo odlično kakav je njihov plan. Reći ću vam u jednoj rečenici kakav je - isti kao onaj koji je bio do 2012. godine, a to je pljačka građana, samo što je do 2012. godine Đilasov plan bio opljačkati Beograd, a sad ga proširujemo na - opljačkati Srbiju, odnosno nastaviti da pljačkamo Srbiju. Naravno da takav plan neće proći, pa su se onda okrenuli ka Tviter politici gde, naravno, neki od njih malo više pitaju, neki manje, a zanimljivo je da je najaktivniji postao Vuk Jeremić koji je počeo da se bavi i statističkim analizama, pa eto stavlja nekakve ankete sa pitanjima da li treba da se vrši revanšizam prema pripadnicima Srpske napredne stranke kada oni dođu na vlast.Da li znate šta je još interesantno? Dobro, postavio je pitanje, ima neka četiri odgovora koja je dao kao potencijalna, anketa se završila. Naravno, odgovor koji je želeo, a to je da se sprovede revanšizam, nije pobedio, ali onda na kraju kaže – ma, nebitno je meni što su, eto, ljudi podržali tu drugu opciju, ja sam za revanšizam, ja ću time da se bavim. Onda vam je, dragi građani Republike Srbije, jasno kakva je njihova politika i šta je, zapravo, cilj njihovog dolaska na vlast. To je samo revanšizam, to je mržnja i to je osveta prema ljudima koji žele da ovu državu unaprede i da omoguće građanima Srbije mnogo bolji i kvalitetniji život.Čisto za kraj samo da kažem, sećate se onih njihovih priča kada ne mogu da se dogovore oko potencijalnog kandidata za predsedničke izbore ili ko bi predvodio opoziciju, pa su imali neku ideju nekakvih predizbora unutar njihovih njihovih opozicionih redova. Od te ideje se nije odustalo, već, naprotiv, ona se uspešno, po njihovim rečima, sprovodi sedam dana unazad kroz onlajn anketu, eto opet onlajn, gde imaju nekakvih 77 kandidata koje su stavili, a od tih 77, ovih nekoliko koje smo spomenuli, neki ne smeju da se nađu na listi, jer će se verovatno razočarati koliko će malu podršku dobiti od strane svojih pripadnika, a i ovi koji su pretendovali da budu lideri, nisu lideri na toj anketi i, što je još interesantnije, po broju glasova koje imaju, oni ne mogu da skupe ni onih minimalnih 10.000, koliko im je potrebno da bi overili potpise da sutra možda registruju neku stranku ili da mogu da se kandiduju na izborima, pošto nam je jasno da stranke kao što je SSP i kao što je Narodna stranka nisu ni registrovane, one su kupljene stranke i to upravo kupljene delom novca koji je opljačkan od strane građana Srbije, a drugim delom novcem od kriminalaca koje je Vuk Jeremić dobio kada je pokrenuo svoju nevladinu organizaciju, koja je samo bila paviljon za finansiranje njegove predsedničke kampanje.U svakom slučaju, kao što vidimo, oni stalno pričaju o nekom danu posle, na kraju, zapravo, celokupna ta priča svešće se samo na naučnu fantastiku, jer građani Republike Srbije veruju samo u ono što vide, ono što osete, a jasno je svima nama, i statistika nam to jasno govori, da u odnosu na 2012. godinu, život i kvalitet života građana Republike Srbije je znatno unapređen, a realizacijom plana „Srbija 2025“ zaista će do 2025. godine prosečna zarada 900 evra, penzije 440 evra. Imaćemo moderne puteve, imaćemo modernu železnicu, imaćemo nove industrije, nova radna mesta koja su otvorena, unapređen sistem i obrazovanja i zdravstva i zaista Srbija će biti mesto za bolji život građana. Pored toga, Srbija je i država koja je kao cilj stavila da omogući i stabilnost i mir na Balkanu i, kao što možemo videti, u ovoj eri vakcinacije otvorila vrata građanima iz regiona da pomogne u procesu imunizacije zato što je ova borba nešto što je zajedničko. Nije samo naša, svi smo u ovome, a to je filozofija koju mi zastupamo.Kolegama koji će biti u ovim radnim telima želim puno uspeha, jer su to zaista kvalitetni ljudi, koji će na ispravan i pravi način zastupati politiku Republike Srbije i predstavljati naše rezultate koje smo ostvarili.Hvala. Zahvaljujem i gospodinu Tomiću.Određujem redovnu pauzu u trajanju od 60 minuta.Nastavljamo sa